Imamo izbor i imenovanja. Molim gospođu predsjednicu odbora Nevenku Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolege i kolegice zastupnici. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 15. sjednici održanoj 19. lipnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika. Prvo, za članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika imenuju se: doktor znanosti Petar Selem, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, profesor doktor znanosti Ivan Pavić, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i rektor Sveučilišta u Splitu, doktor znanosti Dragica Kozarić Kovačić, redovita profesorica Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redovita članica Hrvatske akademije medicinskih znanosti, akademik Milan Moguš, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesorica doktorica znanosti Nada Čikeš Mihelčić, redovita profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktor znanosti Krešimir Pavelić, znanstveni savjetnik instituta Ruđer Bošković i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesor doktor znanosti Mario Kovač, sveučilišni profesor na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu, profesor doktor Josip Baloban, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, profesor doktor znanosti Antun Tucak, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, doktor znanosti Luka Sopter, redoviti profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, profesor doktor znanosti Marina Miličević Bradač, izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktor znanosti Miljenko Grgić, redoviti profesor i dekan Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Drugo, dosadašnjim članovima Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost i reda istaknutih znanstvenih djelatnika, doktor znanosti Petru Selemu, profesoru doktoru znanosti Ivanu Paviću, profesoru doktoru znanosti Dragici Kozarić Kovačić, akademiku Milanu Mogušu, profesorici doktorici znanosti Nadi Čikeš Mihelčić, profesoru doktoru znanosti Krešimiru Paveliću, profesoru doktoru znanosti Mariu Kovaču, profesoru doktoru znanosti Josip Balobanu, profesoru doktoru znanosti Antunu Tucaku, profesorici doktorici znanosti Ljerki Šifer i profesoru doktoru znanosti Luki Sopti protekom zakonskog roka 30. travnja 2008. godine istekao je mandat članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu dajem ovaj prijedlog Odbora na glasovanje. Molim, uključimo se. Izvolite. Otvorio i zatvorio. Molim glasovati. Rezultat? Utvrđujem da je većinom glasova 78 glasova za, 4 suzdržana prihvaćen prijedlog odbora. Molim dalje. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 15. sjednici održanoj 19. lipnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu.

prihvaćen jednoglasno sa 82 zastupnička glasa za. Dame i gospodo zastupnici, danas ćemo završiti ovo sjednicu zapravo i počinjemo sutra u 9 i 30 sati 7. točkom ovdje pročišćenog dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom postupku, Hvala vam lijepa. Predlažem da sutra radimo do 12 sati zbog mnoštva obaveza koje imaju zastupnici. Mnogi zastupnici pogotovo zastupnici manjina su odsutni, neki idu na neke zadaće u ime Sabora, a neki idu u Beč. Hvala lijepa.